**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Sada prelazimo na točku Jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjerenstva za odlučivanja o sukobu interesa. to je pod točkom - Izbor i imenovanja A u ime odbora govorit će predsjednica odbora uvažena Nevenka Majdenić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove je na 70. Sjednici održanoj 20. Listopada 2011. Godine sastavio jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, te predlaže sljedeće kandidate za izbor predsjednika. 1. Sanju Lozančić, Ivana Matlekovića, Silvija Ratkovića, Doru Rešeter i Sašu Žebića. I samo je potrebno reći da od tih svih kandidata da će se izabrati jedna Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Idemo dalje izvolite. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora na 70. sjednici održanoj 20. listopada 2011. godine sastavio je jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te predlaže sljedeće kandidate za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa: Sinišu Andrijanića, Danija Budimir, Milu Čulomovića, Irenu Čupić, Dijanu Dulibić-Vlahov, Mirelu Padljević, Jozu Jelavića, Rajka Kneklina, Jadranku Kolarević, Željku KOlenović, Sanju Lozančić, Ivana Matlekovića, Dubravka Ogujića, Lovru Pejkovića, Silvija Ratkovića, Doru Rešetar, Stipu Vranjkovića, Sašu Žebića i Željku Žokalj. I samo je potrebno reći da ćemo od svih tih kandidata Hrvatski sabor da će izabrati Dakle, ukupno povjerenstvo će činiti 5 članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. i glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.